Уважаеми колеги, възобновявам заседанието. Господин Каримански, имате думата

182д се изменя така: „ Чл. 182д. (1) Министърът на финансите, по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и директора на Агенция „Митници“, издава наредба, с която определя: 1. реда за регистрация и дерегистрация на оправомощени служители на лицата по чл. 182а, ал. 1 в информационната система по чл. 182а, ал. 5; 2. условията, реда и сроковете за изпращане на уведомления от лицата по чл. 182а, ал. 1 и получаване на потвърждения и актове от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“; 3. условията, реда и сроковете за изпращане на потвърждения и/или актове от Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“;

Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Йордан Цонев и група народни представители § 26 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 26 да бъде отхвърлен.

§ 25: „§ 25. В Закона за изменение и допълнение на Данъчно осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. …) в § 9 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

По § 27 има предложение на народния представител Йордан Цонев и група народни представители – § 27 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 27 да бъде отхвърлен.

по договори в информационната система по т. 3 от решението, се считат за регистрирани в информационната система по чл. 182а, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

се регистрират не по-късно от един месец от влизане в сила на наредбата по чл. 182д от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Йордан Цонев и група народни представители § 28 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 28 да бъде отхвърлен. По § 29 предложение на народния представител Венеция Ангова и група народни представители текстовете на § 29 да се изменят така: „§ 29. Глава и първа „а“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се прилага и за действащите към 1 януари 2023 г. договори и предявени преди тази дата изпълнителни листа, като лицата по чл. 182а, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс изпращат уведомление за тях едновременно с изпращане на първото уведомление за предстоящо предстоящо плащане по тези договори и изпълнителни листа, но не по-късно от 90 дни след 1 януари 2023 г.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Йордан Цонев и група народни представители – § 29 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 29 да бъде отхвърлен. По § 30 предложение на народния представител Йордан Цонев и група народни представители – § 30 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 30 да бъде отхвърлен. Предложение на народния представител Илин Димитров и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. „… §. В Закона за корпоративното подоходно облагане

„Данък върху разходите“, глава Двадесет и осма „Общи положения“ в изречението „Освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна“ след думата „храна“ се добавя и „туристически услуги“;

основа“ в изречението „Данъчна основа за данъка върху социалните разходи за ваучери за храна“ след думата „храна“ се добавя и „туристически услуги“; 14. В чл. 277а, ал. 1 навсякъде след думата „храна“ се добавя „и туристически услуги“; 15. В чл. 277а, ал. 2 навсякъде след думата „храна“ се добавя „и туристически услуги“; 16. В чл. 277а, ал. 3 навсякъде след думата „храна“ се добавя „и туристически услуги“; 17. В чл. 277б след думата „храна“ се добавя „и туристически услуги“; 18. В чл. 277в навсякъде след думата „храна“ се добавя „и туристически услуги“.“ Комисията не подкрепя предложението.

„Създава се нов § 31 в Преходните и заключителни разпоредби, както следва: „§ 31. В Закона за корпоративното подоходно облагане

2. В част четвърта „Данък върху разходите“, глава Двадесет и осма „Общи положения“ в изречението „Освобождаване от облагане на социалните разходи за ваучери за храна“ след думата „храна“ се добавя и „туристически услуги по смисъла на Закона за туризма“; 3. В чл. 209, ал. 1 след думата „храна“ се добавя „и туристически услуги по смисъла на Закона за туризма“; 4. В чл. 209, ал. 2, т. 6 след думата „храна“ се добавя „и туристически услуги по смисъла на Закона за туризма“;

данъка върху социалните разходи за ваучери за храна“ след думата „храна“ се добавя и „туристически услуги по смисъла на Закона за туризма“; 14. В чл. 277а, ал. 1 навсякъде след думата „храна“ се добавя „и туристически услуги по смисъла на Закона за туризма“; 15. В чл. 277а, ал. 2 навсякъде след думата „храна“ се добавя добавя и „ туристически услуги по смисъла на Закона за туризма“; 16. В чл. 277а, ал. 3 навсякъде след думата „храна“ се добавя „и туристически услуги по смисъла на Закона за туризма“; 17. В чл. 277б след думата „храна“ се добавя „и туристически услуги по смисъла на Закона за туризма“; 18. В чл. 277в навсякъде след думата „храна“ се добавя „и туристически услуги по смисъла на Закона за туризма“.“ Досегашните параграфи 31 и 32 стават съответно 32 и 33. Комисията не подкрепя предложението. По § 31 има предложение на народния представител Венеция Ангова

Предложение на народния представител Йордан Цонев и група народни представители § 31 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 31 да бъде отхвърлен. Предложение на народния представител Ива Митева и група народни представители: „В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 31а: „§ 31а. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Петър Петров, завършващо на 212: „1. Параграф,

„В Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в чл. 29, ал. 1, т. 2, се създава нова буква „г“: „г) доходи от упражняване на професия като адвокат.“ т. 3 след думите „свободна професия“ се поставя запетая и се добавя текстът „с изключение на професия като адвокат,“.

в чл. 61с, ал. 1 след думата „съвет“ се добавя „не по-късно от 30 юни на предходната година“, а след думата „данъка“ се добавя „за следващата календарна година“. година“. § 31в. Размерът на туристическия данък за 2023 г. по чл. 61с, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси се определя до 30 септември 2022 г.“

Министерският съвет може да одобри допълнителни трансфери по бюджета на Националния осигурителен институт за 2022 г. в размер на до 5 500,0 хил. лв. по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси за увеличаване на разходите за персонал. (2) Увеличението е за сметка на бюджетното взаимоотношение между централния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване по чл. 1, ал. 2.“

Изказвания – Илин Димитров и госпожа Ангелкова след това. Заповядайте, господин Димитров, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми народни представители! От няколко години се коментира ваучерите за храна да важат и за туристически услуги. Досега реално, до това заседание, не беше намерена политическа воля за това и тези намерения останаха само на хартия. Искам да благодаря на всички, подкрепили тази инициатива. Както се вижда, постъпили са подобни предложения от ИТН и от колегите от ГЕРБ. С това мисля, че тази мярка ще придобие надпартийно значение, тъй като я подкрепят много партии. Реално тя ще даде възможност да се използват потенциално до 1 млрд. лв. за туристически услуги и е първата стъпка към обособяването на отделни ваучери с отделен бюджет специално за сектора. Искам също да напомня, че ние променихме обхвата на съществуващите ваучери. Ние не искаме повече пари, а това е в рамките на позволените. Според изследването на Horwath HTL „едно евро в профилактика спестява 7 евро за лечение. И аз лично смятам и съм убеден, че по този начин ще имаме едни по-отпочинали, по-щастливи, по-здрави и по-работоспособни съграждани. Тази мярка, разбира се, е в синхрон и с подписаното коалиционно споразумение, от което ще напомня, че са изпълнени няколко от нещата. Спешните мерки бяха продължени. За съжаление, днес мнозинството не подкрепи оставането на 9% на вино и на слабоалкохолни напитки. Аз лично гласувах то да остане. Увеличи се и бюджетът за реклама. Коригира се мярката 35 евро. За пръв път от началото на ковида успяхме да помогнем на хотелиерите и това е мярката 40 лв. на човек.

(ГЕРБ-СДС): Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги! Аз също се надявам да подкрепите нашето предложение, което подобно на предложението, внесено от „Продължаваме Промяната“ от Илин Димитров и група народни представители, е свързано с разширяване на обхвата на ваучерите –да могат те да се използват и за туристически услуги. Смятам, че това е изключително важно, за да се подпомогне секторът и наистина съжалявам, че когато се гласува ставката от 9% от ДДС по отношение на сектор „Ресторантьорство“ да остане до края на годината и да важи като антикризисна мярка, която е доказала своето действие, тя не бе подкрепена от групата на „Продължаваме Промяната“, от която партия е господин Илин Димитров. Радвам се, че той лично е гласувал за, но, за съжаление, това очевидно не бе достатъчно, за да може да се приеме тази мярка, която доказа своето действие. С разширяването на обхвата ваучерите за храна да се ползват и за туристически услуги се дава възможност на хората, които ползват това право, да имат възможност да избират и аз съм убедена, че това ще докаже своето действие и ще намери своето по-дългосрочно приложение. С представителите на бранша работим в тази посока от 2015 г. и наистина се радвам, че в актуализацията на бюджета тя намира своето приложение и ще бъде подкрепена от заявките, които се дават към момента, надявам се, от всички политически сили, за да може допълнително да подпомогнем възстановяването на сектора да се случи съобразно очакванията, както изразих и в предишното си изказване – 2023 – 2024 г., посочени от Туризмът има нужда от подкрепа не само на думи, но и с реални действия. Радвам се, че поне това ще се случи, защото, за съжаление, правителството в оставка не направи достатъчно, да не казвам нищо,

Уважаема госпожо Ангелкова. Аз няколко пъти чух, че не правим нищо за туризма, и ми се иска да възразя с с няколко от фактите, които са се случили, няколко от нещата. Не са предизборни, няма нужда. Спешните мерки бяха продължени. Мисля, че това бяха Ваши мерки, които ние припознахме. Бюджетът беше увеличен с 2 милиона за реклама. Никога не е бил толкова бюджетът за реклама. Беше основан Институт за иновации – пак точка по коалиционното споразумение. Коригирахме и мярка, която беше спряна – 35 евро на седалка, която беше счупена в миналия парламент. За пръв път от началото на ковид имаше мярка за хотелиерите – 40 лв. на легло, много добре знаете. Общата стойност на изплатените средства се планира да бъдат около 170 млн. лв. Никога не е имало мярка за хотелиерите по време на ковид. Това подпомогна бизнеса, задържаха работни места и успяха да преживеят кризата. Започна се работа по закон за единна браншова организация и се започна работа по нов закон за туризма. Има над 300 участници в осем работни групи. Ако това е нищо, аз не бих се съгласил. Искам малко числа да дам, тъй като имам две минути. Към момента по данни от летищата имаме следните показатели – 175% ръст на пътниците спрямо миналата година за Варна и 861% ръст за Бургас; 145% са увеличени самолетодвиженията за Бургас и 75% за Варна; в Бургас стигаме до 3750 полета на месец, или 125 полета на ден. Това, уважаеми колеги, е с 30% повече, отколкото прогнозите, които правихме през месец март. Браншът започна да се стабилизира и, честно казано, за мен е лъжа, че нищо не е свършено, и дебелокожие е да не се признае решение на сложния проблемен въпрос. Туризмът се развива положително. Спасение е удължаването на сезона, подобряването на инфраструктурата и ефективната реклама. Все неща, за които сме работили, и то усърдно, за шестте месеца. Благодаря Ви.

(ГЕРБ-СДС): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Ангелкова, уважаеми колеги! Да върна дебата по темата – именно за ваучерите в сферата на туристическите услуги. Моята реплика е следната. Приемаме ли ваучера за туристически услуги като бонус? Ако е бонус, ние даваме възможност и на работодателя сам да избере различните мотивационни инструменти по отношение на персонала, защото винаги съм казвал, че всеки всеки един от нас, когато вземаме решения, свързани с управлението на този публичен портфейл, каквито представляват публичните ресурси, поне веднъж трябва да е подписвал платежно нареждане, заплата или социални осигуровки от свое име и за своя сметка. Затова смятам, че мотивацията на екипите е много важна и трябва да дадем възможност на работодателите да преценят как ще мотивират своя персонал – с ваучери за храна или ще добавим и ваучери за почивка. Знаете, че ваучерът е препоръчителен, това е бонус. Работодателят преценява точно как ще използва тази възможност. Мисля, че това е в полза и на бизнеса освен на туристическия сектор. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Ангелкова! Искам само да направя едно допълнение, което явно сте пропуснали. Това е отхвърлено в тази част на бюджета, но се разглежда по-късно. Мярката, за да се разшири обхватът на ваучерите, е приета от Комисията в т. 2 на

и тези, които касаят нашите предложения за ЗКПО, където са уредени ваучерите за храна. По отношение на репликата на господин Димитров. Аз мисля, че само той смята, че браншът е подпомогнат. Вероятно е длъжен да го направи, защото правителството в оставка си отива, не е ясно колко дълъг ще бъде животът на този парламент и все пак трябва да отчете явно някаква дейност като председател на постоянната Комисия по туризъм. Но ако направи една кратка справка с исканията на бранша, на техните заявки, намерения, протестни действия, които са изразявали, има огромно разминаване между това, което той твърди, че е свършено за 6 месеца, и това, което браншът очаква, а мерките, които се приемат, следва да бъдат насочени само и единствено към бранша. Отделно от това, какъв по-голям бюджет за реклама, като е увеличен само с 2 млн. лв.? Аз не разбирам каква е тази реклама, за която включително няма открити абсолютно никакви обществени поръчки, а само и единствено пряко договаряне с телевизиите и радиата, защото това позволява Законът за радиото и телевизията, за да може съответно да отчитат на базата на импресии. Но дали всички хора, които гледат телевизия, ще отидат на българското море, никой не може да каже. Няма абсолютно никаква ясна визия и стратегия за реклама, която да обхваща целия медиен микс и която да гарантира възстановяването на резултатите и достигането на нивата от 2019 г. и по-големи. Така че, господин Димитров, радвам се, че така оценявате Вашата работа, но работата, която вършим, се оценява от хората, от избирателите, а в случая от бранша, а тяхната оценка е слаб (2) за правителството. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Ангелкова. Други изказвания има ли, колеги?

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Както през февруари месец, така и сега направихме предложение и внесохме такова, с което искаме нормативно признатите разходи на адвокатите – на хората, упражняващи адвокатската професия, да се увеличат от 25 на 40%. Както тогава, така и сега мотивирахме предложението си със социално-икономическата обстановка в страната, която предполагам за всички става ясно, че не подпомага една конституционно гарантирана професия. Една професия, която съдейства за защита правата, интересите и свободите на всички граждани. За съжаление, както през месец февруари, така и сега в Бюджетна комисия аз чух мотивировка да не бъде приемано това предложение само и единствено с това, че представлявало нерегламентирана държавна помощ. Държа да напомня и ще цитирам както на министъра, така и на всички народни представители § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавните помощи, където определението за държавна помощ е: „Всяка помощ, попадаща в обхвата на чл. 107, § 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, предоставена от държавата или от общината, или за сметка на държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица под каквато и да е форма, която нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия“, подчертавам, „производството и търговията на определени стоки или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията между държавите – членки на

предоставя правно съдействие за защита правата, свободите и интересите на българските граждани. Ние адвокатите не попадаме под чл. 2 от Търговския закон и не сме търговци. Ние не предоставяме нито търговски услуги, нито пък сме предприятия, които извършват стопанска дейност. Ние не сме такива субекти. В това отношение считам, че подобна мотивировка, че както увеличението на нормативно признатите разходи от 25 на 40%, каквито са както за авторските възнаграждения, така и доходите от бране на билки и на гъби не представляват нерегламентирана държавна помощ. На следващо място. Както през месец февруари, така и сега напомням, че подобна мярка, първо, няма да засегне в някаква значима степен бюджета. Тя не представлява директно

Следователно считам, че приемането на подобно предложение с нищо няма да увреди бюджета на Република България, а в настоящия случай и неговата актуализация. Напротив, подобно предложение ще подпомогне дейността на една гилдия от над 14 хил. души, които, повтарям, не извършват стопанска дейност, не са предприятия по смисъла на Закона за държавните помощи и няма да се облагодетелстват за сметка на други финансови субекти. Напротив, хората, които защитават и Вашите права и интереси, те ще могат да се справят с растящата инфлация, с растящите цени и ще могат да организират по-добре дейността си, така че да могат да останат в нашето българско общество, да могат да упражняват своята дейност, която е призната по Конституцията на Република България, да могат да имат едно достойно бъдеще за себе си и за честта на нашата адвокатска професия. Именно заради това правя апел към Вас, госпожи и господа народни представители, този път да подкрепите това предложение, тъй като считаме, че увеличението на нормативно признатите разходи на адвокатската професия от 25 на 40% само и единствено ще подпомага развитието на справедливостта в България и, разбира се, ще съдейства и за едни много по-подготвени, квалифицирани и с професионален опит кадри, които един ден, живот и здраве, ще ни заменят в тази сграда и в тази зала. Затова Ви моля за МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Петров. Има ли реплики, колеги? Заповядайте, господин Терзийски. Колеги, само да кажа, че съм прекратил дискусията и след като завъртим този цикъл от реплики и дуплики, ще преминем към гласуване. Господин Петров, аз имам един въпрос към Вас: защо някои свободни професии са по-свободни от други професии? В крайна сметка има архитекти, има инженери, има и други свободни професии, което в случая… Има и нотариуси – ето, господин Матеев вдига ръка. Така че,

Дуплика, господин Петров? Заповядайте, имате думата. Уважаеми колега Терзийски, хубаво е, когато отправяте такива пламенни въпроси от трибуната, преди това да се запознаете със законовите и конституционните изисквания, които са поставени пред дейността на адвокатите, пред необходимостта същите да направят необходими разходи, за да могат въобще да бъдат допуснати да упражняват своята дейност. За разлика от други свободни професии, колега Терзийски, адвокатите трябва да имат офис, да имат персонал, да използват софтуер, да се преквалифицират и да повишават своето обучение и, разбира се, своя опит. За всичко това, включително задължителните застраховки, които трябва да направим, задължителните осигуровки, които представляваната от Вас коалиция вдига постоянно, като вдига минималната работна заплата, а наред с това и размера на месечните осигуровки, които ние плащаме – това са все финансови параметри, за които никой не мисли, за съжаление, и никой не взема отношение, а ако не ги направим, ние адвокатите не можем да упражняваме своята дейност. Именно заради това – защото разходите за упражняването на тази дейност, която, повтарям, не е стопанска дейност, тя е дейност по защита правата и интересите на гражданите за разлика от други свободни професии, именно за обезпечаване действието на тази конституционна дейност, която защитава Вашите права и свободи, именно заради това адвокатската гилдия има нужда от подкрепа, и то не подкрепа в ползата на едни пари, които да дадете на адвокатите, а само и единствено, за да им помогнете да посрещнат тези финансови предизвикателства, които в последната една година изключително много обостриха проблемите пред извършването на адвокатската дейност в България. Именно затова ще Ви помоля, когато задавате такива въпроси, най-малкото да се подготвите какви разходи извършват адвокатите, за да могат да бъдат допуснати въобще да извършват тази дейност и след това да питате за другите професии. Благодаря Ви. И аз Ви благодаря, господин Петров.

Уважаеми колеги, имаме една липсваща група. Дали да не им дадем възможност все пак да влязат в залата?

Благодаря Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване. На първо място подлагам на гласуване предложението на народния представител Венеция Ангова и група народни представители със сигнатура, завършваща на 249,

Колеги, моля Ви да заемете местата си, за да преминем към гласуване на текстовете, по отношение на които изчерпахме дискусията. Колеги, моля да заемете местата си!

Колеги, все пак гласуваме бюджета на Република България. Подобно отношение е крайно неприемливо. Не знам как да го квалифицирам наистина. Призовавам Ви за трети път да запазите тишина и да преминем към гласуване.

Моля, режим на гласуване.

режим на гласуване. Гласували 216 народни представители: за 110, против 84, въздържали се 22. С това предложението е прието.

в рамките на днешното заседание да се проведе изслушване на министър-председателя на Република България Кирил Петков и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев относно изгонването от България на 70 руски дипломати и служители. Това наше предложение е внесено и писмено в Деловодството на Народното събрание. Моля да бъде поставено на гласуване. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Господин Попов, дали е посочен и час, в който да се случи това изслушване? ФИЛИП ПОПОВ: В рамките на днешното заседание, незабавно, ако може.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, отчасти подкрепям предложението на колегата Попов, но настоявам изслушването на закрито заседание да бъде от 18,00 ч. до 20,00 ч., както сме гласували да продължи настоящото заседание.

председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“. Благодаря, господин Председател. да работим до приемането на бюджета, малко по-стегнато, по-организирано. Предлагам до 20,00 ч. да работим по бюджета. Наистина имаме много важни точки да приемем, включително помощите за тока за бизнеса (шум и реплики), да се стегнем да ги приемем до 20,00

Аз също предложих процедура преди два часа да дойде шефът на ДАНС, за да ни обясни за единия лев. Кой го взема този един лев? Къде отиват от швейцарската фирма парите? Никой не се замисли за моята процедура и не я подложи на гласуване. Тоест аз го считам това за дискриминация. Но тъй като, така или иначе, ще викаме шефа на ДАНС, предлагам да го извикаме и по двете теми. И ние ще подкрепим.

Нашето предложение е по конкретна тема. За тази тема да бъдат... Направете го отделно. Съгласни сме по отношение на часа за 18,00 ч. Мисля, че е разумно това предложение. Но по тази конкретна тема – както министър-председателят, така и председателят на Държавна агенция „Национална сигурност“, моля да бъде поставено нашето предложение на гласуване. Благодаря. Добре, колеги. Благодаря Ви за тези процедури. В момента, в който предложение стигне до мен писмено, ще реша дали да го включа в Програмата за тази седмица.

Колеги, продължаваме с бюджета. Заповядайте, господин Свиленски.

За разлика от господин Добрев, който се възмущава, че неговото не го подлагате – правилно не го подлагате, защото не е внесено писмено. Така че другия път писмено в Деловодството и след това на трибуната, гласува се, и ако се приеме – влиза, ако не се приеме – не влиза.

И уточнявам – аз не казвам, че няма да го включа. Не съм казал такова нещо! Благодаря Ви, господин Председател. Аз предполагам, господин Председател, без да съм виждала Проекта на решение на колегите, че са основали на чл. 110 от нашия Правилник, а именно: „Народното събрание извършва изслушвания по въпроси, засягащи държавни или обществени интереси.“ Казвам предполагам, защото това е единственото основание в нашия Правилник и се надявам Вие да го познавате, господин Председател, Правилника, за да разрешите подобна процедура. Не може да търсите единодействие в парламентарната група на ГЕРБ и внесеното от колегите предложение, защото те допреди 10 минути бяха Ваш коалиционен партньор и заедно взимахте решенията. Но в този случай, господин Председател, не постъпвате правилно. Трябва да подложите на гласуване тяхното процедурно предложение, което е обективирано с писмен Проект на решение, внесен в Деловодството съгласно правилата, и залата да вземе решение. В противен случай, господин Председател, Вие рискувате за втори път да бъде поискана Вашата оставка. И аз съм убедена, че залата ще я получи, ако Вие не сте научили уроците, които вече дадохме на някои Ваши колеги. Благодаря. Няма как, госпожо Атанасова, да не си позволя да Ви поздравя за това изказване, защото Вие за пореден път ще ми искате оставката за това, че спазвам Правилника! Така че действително – поздравявам Ако Вие познавахте достатъчно добре Правилника, то Вие щяхте да знаете, че точка в дневния ред, каквото се иска от колегите от БСП, включване на точка в дневния ред и към момента това може да го направи само и единствено председателят на Народното събрание по свое усмотрение. Той не е длъжен!

Уважаеми господин Председател! Нашата парламентарна група не е поискала такова изслушване, защото ние през цялото време мислехме, че господин Петков ще дойде сам. И аз се надявам той да гледа телевизия.

Той трябва да поиска да информира най-висшия орган в държавата за това какво се случва. Защото ние чухме пред журналистите, че каза няколко изречения, и не знаем – нито един от нас не знае, какво се е случило. Така че най нормалното нещо е той да дойде. И използвам процедурата, за да го поканя аз,

(БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател. Сега аз ще се опитам да Ви помогна, тъй като Вие в момента сте председател на българското Народно събрание. Господин Председател, това преди малко, за което говори колегата, а именно: експулсирането на 70 дипломати на страна, която води война в момента, е въпрос за националната българска сигурност. Поради тази причина в тази зала трябва да дойде и да докладва на народното представителство шефът на ДАНС какво е свършено по този въпрос, по какви причини? Защото днес имаме изявление и от страна на президента, който казва, че няма информация за подобно нещо. И ние трябва да разберем шефът на ДАНС свършил ли си е работата да предостави доклад, защото знае че председателят на парламента трябва да го получи, премиер и президент. Имал ли е информация президентът, нямал ли е, ДАНС предоставил ли го е? Кой какво е свършил? Затова, господин Председател, смятам, че е изключително важно и ще бъде отговорно от Ваша страна, ако Вие веднага подложите на гласуване това, тъй като става дума за националната сигурност на Република България. Тук няма място за никакви препирни, а просто трябва да си свършим и ние отговорно работата, за да можем да вземем информирано решение. Благодаря Ви, че ме изслушахте, господин Председател. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: за аргументираното изказване. Колеги, да се върнем към текстовете, които предстои да гласуваме. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Венеция Ангова и група народни представители, завършващо на 249, което касае § 29

сега поставям на гласуване

за създаване на нов параграф, предполагам, тъй като не е уточнено в Доклада, но със сигурност не касае нито § 30, нито § 31, които са по вносител, което не е

Поставям на гласуване предложението на народните представители Десислава Атанасова, Николина Ангелкова, Красен Кралев и група народни представители, завършващо на 223, и то е за създаване на нов параграф 31 и не е подкрепено от Комисията. Гласували

Има искане за прегласуване на предходното предложение, колеги, така че прегласуваме предложението на госпожа Атанасова за създаване на нов параграф 31, което не е подкрепено от Комисията по бюджет и финанси. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Венеция Ангова и група народни представители, завършващо на 249, което касае § 29 и не е подкрепено от Комисията. Гласували

Някой от Комисията по бюджет и финанси иска ли да вземе думата, за да обясни какво точно се случи, за да не стане така да приемем някакви текстове, които нямат смисъл,

и моля да внимавате за поредността – като отхвърляме нещо за ДОПК, да следите, тъй като не може една част от ДОПК да е отхвърлена, друга да не е отхвърлена. Затова Ви моля да следите.

Благодаря Ви, господин Председател, и честит имен ден на всички днес празнуващи, включително и на тези в залата! Просто тук гласуваме срокове, които няма към какво да приложим. Тоест те са срокове към параграф, който вече е отпаднал, за издаване на наредба, която няма предметна област. Така че най-логичното решение е да приемем това предложение, тъй като тези срокове са неприложими на практика, за отхвърляне на параграфа. Тъй като параграфът е неприложим.

Колеги, преминаваме към гласуване на предложението на народните представители Ива Митева и група народни представители

режим на гласуване. Гласували 216 народни представители: за 110, против 84, въздържали се 22. С това предложението е прието. има искане за прегласуване. Моля, режим на гласуване.

искате ли да вземете отношение по следващото предложение, което касае същата материя?

предложението на народните представители Ива Митева и група народни представители, както и моето, следващото, са идентични като текст и съдържание и доколкото поне виждам от двойно проведеното гласуване, е, че приехме вече тяхното предложение, то за мен е безсмислено да гласуваме и моето, поради което

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Правя процедурно предложение, тъй като не е нормално този тип закон да влиза по средата или някъде там на годината, така гласуваното предложение да влезе в сила от 1 януари 2023 г. Благодаря. Моля да го гласуваме.

Благодаря Ви, колеги. Поставям на гласуване предложението на народния представител Ива Митева и група народни представители, завършващо на 218.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Господин Председател, Вие поехте ангажимент, след като приключи гласуването по текстовете, да преминете към предложението, направено от колегите от „БСП за България“. Тук ще Ви призова да приложите директно Конституцията – чл. 83, ал. 2, която има непосредствено действие и гласи: „Народното събрание и парламентарните комисии могат да задължават министри да се явят на техни заседания и да отговарят на поставените въпроси.“ Отделно да Ви напомня, че в този парламент приехме един чл. 111 по предложение на колегите от „Демократична България“, съгласно който държавните органи и длъжностни лица са длъжни при поискване от Народното събрание да се явят в него. Не само това, но и да носят юридическа отговорност. Така че, господин Председател, много Ви моля да изпълните Конституцията и да поставите на гласуване това предложение. Още повече че съгласно ал. 5, на която Вие се позовавате, има наистина изключителност. Там се казва: „При изключителни случаи…“ Мисля, че по-голяма изключителност от това няма.

Правилникът посочва какъв е редът и аз посочих какъв е редът. Не съм се отметнал от ангажимента си, колеги. Все пак трябва да проверя каква е възможността да дойдат, в колко часа могат да дойдат днес или евентуално утре и тогава ще го подложа на гласуване. (Силен шум и реплики.) Господин Каримански, заповядайте за Доклада.

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Председател, преди малко имах процедура с подобно предложение – да определим час. Аз предложих 18,00 ч., за да имат достатъчно време лицата, които ще изслушаме, да се подготвят за присъствието си в пленарната зала и в това време да бъдат уведомени. Това, че Вие, господин Председател, нарушавате в момента разпоредбите на не ни изненадва изобщо! Значи във Вашата парламентарна група това е рецидив – казвам го най-отговорно! Но и преди малко Ви предупредих, че подхождате абсолютно неформално към предложение на друга парламентарна група, която е обективирала своето искане писмено и на основание Правилника и Конституцията. Съветвам Ви да постъпите разумно. Нека в 18,00 ч. да започне това изслушване на закрито заседание, а дотогава да не губим пленарното време и да гласуваме текстовете в Закона за бюджета. Считам, че в противен случай Вие много рискувате – първо, да няма достатъчно ред в пленарната зала; второ, да има серия от процедури от най-различните парламентарни групи; и не на последно място, рискувате Законът за държавния бюджет да се провали в неговото второ четене. Още един път Ви приканвам да проявите разум. Нека да насрочим това изслушване за 18,00 ч. и да работим дотогава. Благодаря. Благодаря Ви, госпожо Атанасова. Не нарушавам Конституцията, напротив. Както казах, ще се произнеса по направеното искане и ще го подложа евентуално на гласуване. Колеги, дали ще има поредица от процедури в момента зависи изцяло от Вас. Казах Ви: нека да изгласуваме тези параграфи в рамките на 20 минути и след това ще взема решение. Не мога да разбера какво повече трябва да Ви кажа. Вие искате отново да поставите председателя под натиск и под заплаха, че няма да бъде приет бюджетът. Колеги, ако действително и за Вас, както за „Продължаваме Промяната“, държавният бюджет е приоритет, то тогава няма да губите пленарно време в процедури. Колеги, предлагам Ви да се върнем към бюджета. Тази точка ще има разрешение в рамките на следващите 15 – 20 минути. Колеги, апелирам, действително. Господин Каримански.

Господин Председател, извинявайте, Вие сте пръв сред равни и не може да ни казвате какво да правим. Държите ни от трибуната речи какво ние трябва да правим. Залата иска да гласува нещо – Вие пречите, нарушавате Конституцията и на всичкото отгоре ни обяснявате какво трябва да правим! Господин Йорданов, хвърлени на вятъра твърдения, че нарушавам Конституцията, не Ви правят прав. Обясних какви са ми съображенията. Това е точка в дневния ред и тя може да бъде включена само и единствено по инициатива на председателя. Повтарям, аз не съм казал, че няма да я включа.

внасяне в Деловодството – 15,30 ч. Мина един час. Така че, господин Председател, мисля, че имате основание да допуснете и ние да гласуваме, защото наистина залата иска тя да вземе решение. А Вие като водещ заседанието трябва да дадете тази възможност. Нищо повече. Никой на никого не се налага. Просто това е решение, което трябва да вземем като отговорни хора, за да изслушаме на закрито заседание министър-председателя и председателя на ДАНС. Нищо повече

максимум 30. Ако не губихме време в процедури, досега можеше и въпросът да е решен. (Шум и реплики.) Господин Гочев, заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Просто искам да подчертая, че е ясно, че Вие имате правомощието да предложите на гласуване тази точка, когато прецените. Също е ясно, че като упражнявате това си правомощие, надявам се така да успеете

според която всеки български гражданин е длъжен при поискване да се яви в залата на Народното събрание. Позовавам се на нея.

Господин Председател, предлагам Ви да успокоим тона в залата. Очевидно цялата зала иска изслушването на министър-председателя и на ръководителя на ДАНС. Това не е приумица на един или друг народен представител, нито на една или друга парламентарна група. Това е безпрецедентен случай в историята на дипломацията въобще! Целият народ е настръхнал и Вие го знаете много добре, защото четете. Не, Вие четете. Навсякъде звънят, питат – окей. Ние трябва да имаме информация. Дали имаме отговорност относно приемането на бюджета – държа да Ви кажа, че ако опозицията нямаше отговорност, нямаше да има бюджет, господин Председател. (Ръкопляскания Не слушайте бившия председател, защото той си отиде заради подобна процедура.

е да упражните правата си, които сте прав, че имате и по Правилник, и по Конституция, да ги упражните в интерес на общия интерес на Народното събрание! Да не питате министър-председателя: има ли възможност, кога да Ви се обади, от колко часа ще има възможност, каква му е готовността и какъв му е интересът. Защото интересът на народните представители, на Събранието е той да се яви веднага тук! Просто това ми е процедурата към Вас. Упражнете правото си в интерес на Народното събрание, без да го питате до 20 минути да Ви каже какво може да направи. Тогава всичко ще е окей. И да не говорите от от това високо място, че няма интерес към бюджета! Ако Вие не искате да приемете бюджета, ако ние не искахме да приемем бюджета, бюджетът нямаше да е приет просто защото нямате мнозинство като управляващи! Точно опозицията Ви прокарва бюджета в момента. (Ръкопляскания от

„В чл. 1, ал. 5, Област „Земеделие“ да се създаде ред 12.3. –„допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на персонала от Българската агенция по безопасност на храните“. Допълнителното финансиране да бъде в размер на 20% от възнагражденията на служителите към момента. Разходите, предложени в ред 12.3., да бъдат за сметка на приходите в ал. 1, ред 1.4. „Данък върху добавената стойност“, които да бъдат завишени със съответната сума.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Пламен Абровски, завършващо на 200:

2. В ал. 5, Област „Земеделие“ да се създаде ред 12.3. – „За допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на персонала от Изпълнителната агенция за борба с градушките“ със сума „1 366,6 Комисията не подкрепя предложението.

подсектор риболов, морска и сладководна аквакултура, преработка и търговия“ със сума „15 000 хил. лв.“.“ Комисията не подкрепя предложението.

завършващо на 203: „В § 1, чл. 1 да се направят следните изменения и допълнения: „1. В ал. 5, Област „Земеделие“ да се създаде ред 12.3. – „За допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на персонала от Българската агенция по безопасност на храните и от Изпълнителната от Изпълнителната агенция по горите“. Средствата да бъдат увеличени така, че да позволят увеличение на възнагражденията на служителите от Българската агенция по безопасност на храните и на Изпълнителната агенция по горите с 20% и промяната да се отрази на съответните места. 2. Допълнителното финансиране да бъде осигурено за сметка на средствата, заложени в ал. 1, ред 1.4. „Данък върху добавената стойност“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Пламен Абровски, завършващо на 204: „В § 1, чл. 1 да се направят следните изменения и допълнения:

Предложение на народния представител Десислава Атанасова, Красимир Вълчев и Деница Сачева, завършващо на 222. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Красимир Вълчев, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението.

Атанасова, Красимир Вълчев и Деница Сачева, завършващо на 226. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Десислава Атанасова, Красимир Вълчев, Младен Шишков и Деница Сачева, завършващо

и група народни представители, завършващо на 228. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители, завършващо на 229. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Красимир Вълчев, направено по реда на чл. 79, ал. 6, 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители, завършващо на 230. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Христо Терзийски и група народни представители, завършващо на 232. Комисията подкрепя Предложение на народния представител Деница Сачева и група народни представители, завършващо на 233. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Венко Сабрутев, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението.

Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Антоанета Цонева, завършващо на 238. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Костадин Ангелов и група народни представители, завършващо на 243. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Кирил Ананиев,

Комисията подкрепя по принцип предложението за нов ред 13.2., буква „а“ и подкрепя предложението по нов ред 13.2., буква „б“ и

Комисията подкрепя предложението. Предложение на народните представители Десислава Атанасова и Ирена Димова, завършващо на 252. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Петър Чобанов, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Кирил Ананиев, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Йордан Цонев и група народни представители, завършващо на 256. Комисията не подкрепя предложението по т.

В ред „1.1. за дейности по Стратегията за развитие на научните изследвания и Националната пътна карта“ – числото „82 107,0“ се заменя с числото „75 107,0“; Създава се нова точка 1.3. със следното съдържание: „1.3. За увеличаване на субсидиите за присъща научна и художествено-творческа дейност на държавните висши училища –7

За допълнителна финансова подкрепа на държавните културни институти в областта на културното и аудио-визуалното наследство и на музеите и художествените галерии с регионален характер чрез увеличаване на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, включително за възнаграждения и осъществяване на дейности по модернизиране на материално-техническата база – 11 500,0 хил. лв.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Искрен Митев, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението.

(2) Приема държавния бюджет за 2022 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:“ (Съгласно

(6) Министерският съвет може да одобрява компенсирани промени в разпределението на разходите по ал. 5. (7) Министерският съвет може да предостави допълнителни средства в размер 000,0 хил. лв. за разширяване на обхвата на целево подпомагане за отопление, включително за дърва и пелети, след анализ на резултатите на 9-месечието и при условие че не се нарушава салдото по чл. 1, ал. 3.“

се отменя; е) на ред „Всичко“ числото „383 367,8“ се заменя с „286 163,8“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Костадин Костадинов и група народни представители, завършващо на 198. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в в § 1, чл. 1, ал. 5, ред 6.2.1. Предложение на народния представител Йордан Цонев и група народни представители, завършващо на 256. Комисията подкрепя по принцип

да бъдат увеличени така, че да позволят увеличение на възнагражденията на служителите от Българската агенция по безопасност на храните и на Изпълнителната агенция по горите с 20 % и промяната да се отрази на съответните В ал. 2: а) на ред 3 „Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча“ числото „607,1“ се заменя с 32 181,4“; г) създава се нов ред 4 „Политика по безопасност по хранителната верига“ със сума от 67529,7 предвидените за увеличение на възнагражденията на персонала от Българската агенция по безопасност на храните с 20%. д) досегашният ред 4 става ред 5. е) Промените да се отразят и и на ред „Всичко“. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители, завършващо на 228. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в § 1, чл. 1, ал. 5, ред 1.3. Предложение на народния представител Костадин Костадинов и група народни представители,

народния представител Десислава Атанасова и Ирена Димова, завършващо на 252. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 1, ал. 5. ред 14. Предложение на народния представител Йордан Цонев и група народни представители, завършващо на 256. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното

по нови заемни споразумения за плащания на „Булгаргаз“ ЕАД в размер до левовата равностойност на 150 млн. евро при спазване на законодателството в областта на държавните помощи; 2. по нови заемни споразумения за инвестиции на „Булгартрансгаз“ ЕАД в общ размер до левовата равностойност на 382 млн. евро при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.“ § 5. Член 71 се изменя така: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5. Предложение на народния представител Искрен Митев и група народни представители, завършващо на 250. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Любомир Каримански, направено по реда на чл. 79, ал. 6,

така: „(2) При извършване на структурните промени по ал. 1, както и в случаите, когато не са извършени промените по ал. 1, съответните първостепенни разпоредители с бюджет предлагат компенсирани промени между бюджетите си по реда

първостепенните разпоредители с бюджет при необходимост предлагат на министъра на финансите промяна на класификацията в съответствие с чл. 18, ал. 6 от Закона за публичните финанси.“

Кирил Ананиев, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

въвеждат Интегрирана финансово-информационна система текста на вносителя за § 13, който става § 14. Предложение на народния представител Любомир Каримански и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Любомир Каримански, направено по реда на чл. 79, ал. 6,

предприеме действия за увеличаване на капитала на „Фонд ФЛАГ“ ЕАД, гр. София – държавно дружество със 100 процента държавна собственост на капитала от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с парична вноска в размер на 50 000 000 лв. Увеличаването на капитала да се извърши чрез издаване на нови акции. акции. (2) Министерският съвет да предприеме действия за увеличаване на капитала на „Български пощи“ ЕАД, гр. София – държавно дружество със 100 процента държавна собственост на капитала от системата на Министерския съвет, с парична вноска в размер на 45 000 000 лв. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи. Увеличаването на капитала да се извърши

на нарастването цената на следните видове моторни горива: 1. бензин А95 (с код по КН 2710 12 45) с най-ниска продажна цена за този вид гориво в конкретен обект; 2.

(с код по КН 271112 11,2711 12 94,2711 12 97,271113 97 и 2711 19 00) с най-ниска продажна цена за този вид гориво в конкретен обект; 4. природен газ (с код по КН 2711 21 00 и 2711 11 00) с най-ниска продажна цена за този вид гориво в конкретен обект; обект; (2) Компенсацията по ал. 1 се предоставя чрез намаляване на дължимата от физическото лице сума за плащане на крайния разпространител в размер на 0,25 лв. на 0,25 лв. на литър/килограм гориво при пряко зареждане в горивен резервоар на моторни превозни средства от категория Ml, двуколесни и триколесни мотопеди и мотоциклети от категория L, регистрирани по Закона за движението по пътищата, собственост на физическо лице или с ползвател физическо лице, когато моторното превозно средство се ползва от лице, различно от собственика, вписано като ползвател в свидетелството за регистрация на моторното превозно средство. Тези обстоятелства се удостоверяват при зареждането пред крайния разпространител чрез представяне на свидетелството за регистрация на зарежданото с гориво моторно превозно средство. Компенсацията се предоставя при плащане в брой, с банкова дебитна или кредитна карта. (3) Краен разпространител е лице, което стопанисва бензиностанция, газстанция или метанстанция, в

горива. (4) Всеки краен разпространител, регистриран по Закона за данък върху добавената стойност, може да предоставя компенсацията по ал. 1. Компенсация не се предоставя в обекти, в които се извършват зареждания на моторни превозни средства само за собствени нужди с течни горива по ал. 1. ал. 1. (5) Крайният разпространител, който предоставя компенсацията по ал. 1, задължително издава разширен фискален бон на физическото лице за извършената извършената доставка на моторни горива, за която се предоставя компенсация, в който вписва регистрационния номер на моторното превозно средство. В разширения фискален бон вместо име и адрес на получателя се посочва „Получател на компенсация за гориво

В този разширен фискален бон не се отразяват продажби на моторни горива, за които не се предоставят компенсации. (6) В В разширения фискален бон по ал. 5 крайният разпространител отразява предоставената компенсация като отстъпка от продажната стойност на зареденото гориво. (7) За издадените разширени разширени фискални бонове по ал. 5 крайният разпространител съставя отделен отчет за извършените продажби по реда на чл. 119, ал. 2, 3 и 4 от Закона за данък върху добавената стойност. Издаденият отчет се отразява в дневника за продажби по чл. 124, ал. 1, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност с код 83. (8) Крайният разпространител съставя протокол, с който начислява изискуемия данък върху добавената стойност за доставките на гориво, за които са предоставени компенсации през съответния месец. Данъкът за календарния месец се определя в размер, съответстващ на размера на намалението на данъка при отразяването на предоставената компенсация като отстъпка. (9) Протоколът съдържа задължително следната информация: 1. номер и дата; 2. името и идентификационния номер на крайния разпространител; 3. вид, количество на горивото по ал. 1, за което е предоставена компенсация, и сума на предоставената компенсация за всеки вид за периода; 4. обща сума на предоставените компенсации за периода; 5. корекция в увеличение или намаление на сумата на компенсации за предходен/предходни период/периоди по вид и количество на съответното гориво и периода, за който/които се отнася;

приложимата данъчна ставка посочва данъчната основа на компенсацията в колони 11 и 17, съответно данъка в колони 12 и 18. (11) Крайният разпространител декларира пред Националната агенция за приходите сумата на предоставените през съответния месец компенсации, като подава по електронен път, подписана с квалифициран електронен подпис декларация по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Декларацията се подава в срок до до 14-о число на месеца, следващ месеца на предоставяне на компенсациите. В декларацията се претендира възстановяване на предоставените компенсации и се посочват следните

на горивото по ал. 1, за което е предоставена компенсация, и сума на предоставената компенсация за всеки вид след отразяване на корекции за предходни месеци; 4. обща сума на предоставените компенсации по т. 3. (12) Сумата, посочена в декларацията по ал. 11, се възстановява на крайния разпространител в 10-дневен срок от изтичане на срока за подаване на справка-декларацията по Закона за данък върху добавената стойност за съответния период при наличие на пълно съответствие на данните относно предоставените компенсации, посочени в декларацията по ал. 11 и в дневника за продажбите на крайния разпространител за съответния период. (13) Корекции в подадена подадена декларация по ал. 11 след изтичане на срока за подаване се правят чрез подаване на нова декларация след разрешение от орган (14) При установено несъответствие на данните относно предоставените компенсации, посочени в декларацията по ал. 11 и данните в дневника за продажбите на крайния разпространител за съответния период, сумата, посочена в декларацията по ал. 11, се възстановява след отстраняване на несъответствията в следващ период в срока по ал. 12. (15) Когато декларацията по ал. 11 и/или справка-декларацията по Закона за данък върху добавената стойност за съответния данъчен период са подадени извън законово установения срок, възстановяването на сумата на предоставените компенсации се извършва в следващ период в срока по ал. 12. (16) Физическо лице – получател по компенсацията, няма право на на приспадане на данъчен кредит по Закона за данъка върху добавената стойност за начислен данък върху добавената стойност, посочен в издадени фактури, за които е ползвал компенсация, и разходът, отчетен по тези фактури, не се признава за данъчни цели. цели. (17) Неправомерно получени средства, недължимо платени и надплатени суми се възстановяват ведно със законната лихва от датата на получаване на средствата до датата на възстановяването им. Вземанията за възстановяване са публични държавни вземания. Актовете по чл. 166 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се издават от органи по приходите, оправомощени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Обжалването на актовете не спира изпълнението им. (18) Администрирането Администрирането на компенсацията по ал. 1 се извършва от Националната агенция за приходите. Актовете се издават от органи по приходите, оправомощени от оправомощени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. (19) За сметка на планираните средства по чл. 1, ал. 5, т. 4.4. се извършват промени по бюджета на Министерството на финансите, респективно на Националната агенция за приходите, по реда на Закона за публичните финанси. (20) Министерският съвет може да преустанови предоставянето на компенсацията по ал. 1

Уважаеми колеги, по отношение на темата, която се разискваше малко по-рано днес във връзка с внесеното от групата на „БСП за България“ искане за изслушване на министър-председателя на Република България господин Кирил Петков и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев и с оглед действително важността на темата, която следва да бъде дискутирана, по инициатива на председателя предлагам да се проведе изслушване на посочените лица днес, в днешното пленарно заседание от 18,30 ч., като имам потвърждение, че лицата ще бъдат тук и ще можем да проведем изслушването, като предлагам заседанието да бъде закрито. Нека да изчистим тази процедура, господин Гаджев, и след това ще изчистим и процедурата по отношение на времето. Така или иначе то е гласувано днес до 20,00 ч. Ще се наложи да се уточни този въпрос. Колеги, подлагам на гласуване направеното от мен процедурно предложение добавяне на точка в дневния ред за днешното пленарно заседание, а именно изслушване за 18,30 ч., като и колегите от БСП са потвърдили, че не възразяват то да се проведе в този час. (Народни представители

Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Председател! Правя две процедури, свързани с току-що приетото гласуване, а и приетото изслушване, което да бъде проведено при закрити врата. Първото е, тъй като има още две служби, които имат касателство по темата – това са Държавна агенция „Разузнаване“ и Служба „Военно разузнаване“, да ги включим и тях в изслушването. Това е първата процедура.

А за времето, господин Гаджев? На изслушването. Колеги, други процедурни предложения има ли във връзка с удължаване на времето? Аз ще си позволя да направя едно процедурно предложение. Да удължим времето на пленарното заседание до 22,00 ч. днес, за да можем да продължим и с текстове от бюджета. По принцип предложението на господин Гаджев за добавяне на на служби, които следва да бъдат изслушвани, е недопустимо, но в качеството си на председател, предложението ще бъде направено от мен. Колеги, подлагам на гласуване да добавим изслушване и

В изслушването да вземат участие председателите на Военното разузнаване и ДАР.

Гласували 218 народни представители: за 182, против 12, въздържали се 24. Предложението е прието. Моля да бъдат уведомени службите за заседанието и за изслушването, което ще се проведе в 18,30 ч. Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Гаджев за удължаване на работното време на днешното пленарно заседание до приключване на изслушването, което ще се проведе от 18,30 ч. Гласували

проведе от 18,30 ч. Гласували 216 народни представители: за 153, против 7, въздържали се 56. Колеги, оттеглям, направеното от мен предложение. Ако преценим, че по време на изслушването можем да продължим и с бюджета, тогава ще се направи процедура и ще решим дали да продължим с работата си по бюджета, към което се връщаме сега, след като изчистихме процедурните въпроси. Откривам дискусията по § 1 до § 15. Има ли желаещи за изказване? за изказване? Заповядайте, господин Гаджев. Благодаря, господин Председател. Първо само да отбележа, понеже бяха докладвани почти всички

на Комисия по отбрана. Тук съм длъжен да кажа защо няма подобно решение за бюджета на Министерството на отбраната, тъй като, както знаете, тези два бюджета обикновено вървят заедно, както и служителите в тях. Няма поради три основни причини. Първата е изказването на министъра на финансите, който изрично каза, че такива пари за увеличение на заплатите има предвидени в бюджета и те ще бъдат отпуснати в момента, в който Министерството на отбраната представи някакъв план за реформи. На Комисията уточни, че става въпрос за промени в Устройствения правилник на Министерството на отбраната, което касае едни 750 човека, които работят там, а не всичките военнослужещи. Последната и единствена променя в Устройствения правилник на Министерството на отбраната е за намаляване на състава на администрацията с около шест човека, за сметка на увеличение на администрацията на политическия кабинет на министъра. Не знам, сигурно това е вид реформа. реформа. Другото нещо, което ни възпрепятства да направим подобно предложение, е информацията, която сме получили от министър Заков за 77 милиона целеви целеви на централния бюджет по чл. 1, които са за увеличение на заплатите, но при положение че бъде изработена схема за диференцирано разплащане на военнослужещите по по-различни критерии, определени от Министерството на отбраната и ръководството. Такава схема до ден днешен още не е направена и не е публикувана, така че затова няма увеличение на заплатите на военнослужещите, защото Министерството на отбраната и неговото ръководство още не са готови с въпросната схема за диференцирано разплащане. Евентуално, когато бъдат готови – може би следващият екип ще бъде по-успешен в това отношение, ще може да се пристъпи до увеличение на заплатите на самите военнослужещи така, както беше обещано и заложено в бюджета още февруари месец. Да видим дали правителството в оставка ще успее да изпълни поне този свой ангажимент. Колкото до предложението, което съм направил заедно с колегата Ивелин Иванов, то е за редакционна промяна на текста на чл. 1, ал. В т. 7 са целевите разходи за изпълнение на политики в сферата на отбраната, иначе казано, модернизацията на армията и поддръжката на техника. На нас ни направи много странно впечатление, че в Проекта на бюджет, предложен от Министерския съвет, текущи разходи като закупуване на гориво и изплащане на енергоносители бяха заложени в централния бюджет в сферата „Целеви разходи за политики“, а именно за модернизация. Затова предложихме членът да придобие следната редакция – „за придобиване, модернизация, поддръжка и ремонт на въоръжение, техника и боеприпаси, в това число осигуряване на експлоатацията на самолети „Миг-29“, което беше заложено още по вносител февруари месец. По този начин казваме едно просто нещо, че тези пари не са за текущи разходи, тези пари не са за гориво, не са за ток, тези пари са за модернизация и за поддръжка на техниката. Искам да благодаря на всички парламентарни групи, които подкрепиха това предложение, защото разбират важността на модернизацията на армията, за да може да бъде ясно, че няма да се разходват за други дейности. Защото средствата, които са около 296 милиона, заложени още от месец февруари в този текст, не бива да се харчат за несвойствени дейности или за текущи разходи, защото да не се окаже накрая, че инфлацията в цените на горивата и на енергоносителите е изяла парите за модернизация. Това е нещо, което мисля, че нито един от народните представители в тази зала не иска да допусне и ще подкрепите този текст, който, искам да отбележа още веднъж, беше приет единодушно на Комисията по бюджет и финанси. Надявам се правителството да успее да си свърши работата, независимо кой формат, защото модернизацията на армията е важна задача. Тя трябва да се случи и тези средства трябва да отидат точно за това – бойна подготовка, тоест създаване на бойни способности, закупуване на нови средства и поддръжката им. Благодаря.

Господин Председател! Господин Гаджев, изключително важна тема. Аз щях да я коментирам. Радвам се, че Вие я повдигнахте, защото това, което споменахте – даже ще Ви помоля, ако решите по време на дупликата отново да повторите мотивите, поради които военнослужещите няма да получат актуализация на своето заплащане. Не е нормално това нещо да бъде осигурено и заради нехайството или поради някакви други най-вероятно, в кавички казано, обективни причини, на сегашния министър, на предишния министър, не знам кой точно, военнослужещите не са получили това, което би трябвало да получат. Аз получих в рамките на една седмица поне десет обаждания от военнослужещи, за да ме питат защо в сектор „Сигурност“ по отношение на „Гранична полиция“, полиция, пожарна получават актуализация, а военните за пореден път са подминати. Защото там явно няма инфлация, там явно са много богати и не е този проблем. Така че много Ви моля отново да повторим, за да не Ви цитирам Вас, Вие така или иначе ще имате думата, да повторите защо това правителство, което е в оставка и трябва да си замине по най-бързия начин, не е направило така, че да осигури възможната актуализация на заплащането? Благодаря Ви, господин Ганев. Господин Белев, имате думата. Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Господин Гаджев, категорично Ви подкрепям във Вашето предложение за допълване на този текст от бюджета, който гарантира, че парите ще отидат за модернизация. Да, това наистина е необходимо. Така, както беше формулирано в първоначалния вариант за бюджета, не ставаше ясно и даваше възможност за разходване на средства за други нужди. Категорично призовавам и колегите да подкрепят това Ваше предложение. Но тук не мога да се съглася, че пари за армията за увеличение на заплатите няма. Преди да влезе в зала бюджетът, министърът на отбраната изпрати писмо до поделенията и съответните им началници, като

са в пенсионна възраст и е необходимо да останат, те защо трябва да останат – такава обосновка трябва да съществува, и срещу една подобна реформа поделенията, Българската армия ще получат увеличение на заплатите. Това е гарантирано. Така че моля да се има предвид и от тези, които слушат и гледат, а пък и към Вас правя това допълнение и уточнение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ

Господин Гаджев, съвсем бързо. Знаете, че в бюджета още януари – февруари беше гласуван текст, който позволяваше на армията да се увеличат заплатите след направеното преструктуриране. В момента има Проект на постановление на Министерския съвет, където са ясно описани вече направените стъпки – стъпките, които трябва да бъдат направени, и се отпускат парите за увеличението на заплатите и за порциона. Предполагам, че ако не е било гласувано тази сряда, ще бъде гласувано следващата сряда и това влиза в сила от 1 юли така или иначе, що се отнася до заплащането. Така че в рамките на вече одобрения бюджет Министерството на отбраната е осигурило въпросното увеличение на възнагражденията на

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, господин Министър в оставка! Аз казах защо няма направени предложения за увеличаване на възнагражденията и за промени в бюджета на Министерството на отбраната. Точно заради това, защото министърът на отбраната ни увери, че ще му отпуснете 77 млн. лв., които впрочем са само за увеличение на порциона, не на заплатите, защото увеличението на заплатите дори и с 10% е доста над тези 77 милиона. Проста сметка! Колкото до господин Белев, това, което казахте, а мисля, че и тук отговарям на господин Ганев – да, няма направени предложения от нито един народен представител, защото министърът на отбраната ни убеди, че ще се случи увеличение на заплатите. Предстои да видим. Ако изпълни това обещание, ще е добре за военнослужещите, ако не го изпълни правителството, ще бъде за съжаление. Сега за реформите и постановлението, за което се говори. Колкото до пенсионираните военнослужещи и техните права, министърът на отбраната и въобще съставът на Министерството на отбраната, е хубаво да си прочетат Закона за отбраната и въоръжените сили. Там има достатъчно механизми, по които да се реши този въпрос, включително и с отказа растеж в звание, включително и възможността да се освободи човек, който е придобил право на пенсия автоматично със заповед на министъра, защото министърът е органът по назначението, не поделенията. Да прехвърляш на поделенията отговорността да кажат от кой имат, от кой нямат нужда, кой да бъде уволнен от военнослужещите там, е доста безотговорно. Това е работа на министъра, на неговия екип и на ръководството на Министерството на отбраната, а не да прехвърлят надолу по веригата собствената си отговорност. Законът дава всички тези правомощия и те могат да ги направят веднага.

но дори и 100 души да съкратим – двадесет заплати нали и така нататък, Законът за отбраната и въоръжените сили много ясно казва какви обезщетения се изплащат при освобождаване от от военна служба. Колкото до различните надежди за реформи в сферата – до момента аз не съм видял нито един проект, дори и на Закона за отбраната и въоръжените сили, за промени, или на въпросното постановление. Сега ще го потърся, защото единственото постановление, което е било на публично обсъждане, качено на strategy.bg, или прието, е точно това въпросно постановление за промяна на Устройствения правилник, което е за увеличение на политическия кабинет. Надявам се, това не е пример за реформа в отбраната. Колкото до самото предложение, надявам се наистина да подкрепите нашето предложение, защото текстът, който беше внесен от Министерския съвет, показваше едно сваляне на амбицията за модернизация. Сега, че отпадна закупуването на тежка техника за батальонни бойни групи, стана ясно, добре, да видим, пак има възможност по начина, по който сме го предложили, е формулирано, да се случи това нещо. Надявам се да се задейства тази процедура, защото тя е от изключителна важност, но намаляването на средствата и опитът да се вкарат текущи разходи не говори добре. Подкрепете това предложение, а за заплатите ще видим от 1 юли, или по-скоро за порционите, защото военнослужещите заслужават увеличение на разходите. В крайна сметка инфлацията ги засяга и тях. Благодаря, господин Гаджев. Думата има Петър Петров – за изказване. ПЕТЪР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

в три насоки сме искали увеличение на заплатите на служителите. На първо място, увеличение на заплатите на служителите в МВР. На второ, увеличение на заплатите на служителите в двете дирекции в Министерството на както и на трето място, увеличение на заплатите на служителите на НСО. По отношение на сектор „Сигурност“ аз видях още февруари месец, когато се приемаше държавният бюджет, че не се подходи с необходимото внимание към сериозността на работата, която извършва персоналът в този сектор. Служителите в сектор „Сигурност“ за последните две години поеха доста сериозни и отговорни задачи, не само покрай пандемията, не само покрай изборите миналата година, а и покрай имигрантската вълна, където бяха засегнати доста действия, извършвани от служителите на МВР. Видяхме, че в началото на годината, когато те отново настояваха за увеличение на своите заплати, провеждаха и протести, и същите бяха парирани с едни обещания за по-големи заплати при актуализацията на бюджета. За съжаление, това не се случи и от страна на правителството в сектор „Сигурност“ въобще не присъстваше увеличение на заплатите на служителите в предложената актуализация, та се наложи ние, народните представители от различни парламентарни групи, да направим такива предложения. Разбира се, аз виждам, че в Бюджетната комисия се е формирал един консенсус относно увеличение на заплатите на служителите в МВР. Разбира се, тези хора заслужават едно по-достойно заплащане, за да се пресече изтичането на кадри от системата. Повечето от Вас знаят, че тази система е поставена под напрежение, защото квалифицирани кадри я напускат в частния сектор, което не е добре като цяло за сектор „Сигурност“. Но бях изключително изненадан вчера да разбера, че така пък поисканото и предложено от нас увеличение с 30 млн. лв. общо за двете дирекции, които са към Министерството на правосъдието Главна дирекция „Охрана“, която охранява обществените сгради на изпълнителната власт, и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, която охранява затворите, разбрах, че това предложение е отхвърлено и че тези хора няма да получат увеличение на своите изключително неголеми заплати, да не кажа мизерни заплати, с тази актуализация. Ние считаме, че това предложение е обосновано, и следва да бъде подкрепено, тъй като тези кадри, ако не получават малко по-високи заплати, тъй като те се борят за своето физическо оцеляване, както много други прослойки в обществото, те ще напуснат системата, вследствие на което ще пострада както сигурността на обществените сгради, така и сигурността в българските затвори. Разбира се, тези хора заслужават да получат малко по-високи заплати като една мярка против инфлацията, против растящите цени, защото всички ние знаем, че в държавата има три сектора, които следва да бъдат изключително добре не само наблюдавани, а и защитавани от държавната власт – сектор „Сигурност“, сектор „Здравеопазване“ и сектор „Образование“. В момента в сектор „Сигурност“ ние не виждаме адекватна помощ от страна на държавата, въпреки че цените растат. Тези хора, които имат 5, 10, 15, 20 години стаж в системата системата на сигурността, са едни добре обучени квалифицирани кадри, които съвестно изпълняват своите задължения. Но ние ги караме заради това, че със заплатите си те не могат да изхранват своите семейства, постепенно да напускат, а ниските заплати, които не желаем да увеличим, включително и на двете дирекции в Министерството на правосъдието, няма да позволят нови кадри да започнат работа, защото никой няма да бъде заинтересован с едни ниски възнаграждения от порядъка на 1200 –1300 лв. стартова заплата да работи на 12-часови дежурства, които са не само тежки и отговорни, а в доста случаи и опасни. Затова ще се надявам народното представителство да размисли, за разлика от Бюджетната комисия, и да приеме и предложеното увеличение с 30 млн. лв.

предложа за гласуване. На страница 31 – 10.1. „за финансова подкрепа в областта на културата и изкуствата“ – дотам да приключи формулировката, без „в условията на обявена извънредна епидемична обстановка за шест месеца“, защото се очаква да има и други проекти, които да бъдат реализирани в областта на културата и изкуствата, така че дотам. И също така сумата трябва, тъй като сумата е 30 милиона, а не 30 млн. и 400 хиляди, както е в таблицата. Затова моля да бъде поправено това нещо. И още едно предложение, което имах и видях, че не е било отразено – на 6.2. 2. „За увеличаване на възнаграждението на персонала на Националната служба за охрана“ – дотук, тъй като, както изразих и аргументите пред колегите в Комисията по бюджет и финанси, така и гласувахме, аз казах и тогава, че Националната служба за охрана е извършила вече необходимите структурни промени – освободила е пенсионерите, които са били ангажирани в службата, направила е оптимизация на отделните структури, така че няма нужда по-натам да продължава това изречение. И в още едно – в 6.2.3 „за увеличаване на възнагражденията на персонала на областните администрации в Република България“ – това е, което предлагам после да бъде подложено на гласуване.

господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Тъй като не желая да губя времето, аз съм направил няколко предложения, но ще направя едно изказване. Искам да Ви помоля да подкрепите направеното от мен на няколко места в бюджета предложение за увеличение с 20% на заплатите на служителите в Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по горите и Изпълнителната агенция по борба с градушките. Това са хора, които всеки един ден отговарят за контрола и на храната, която ядем, и защитават земеделската продукция, и пазят нашите гори. Според мен го заслужават, според мен сме длъжни да им го дадем. Още веднъж Ви моля, нека да им увеличим заплатите с 20%. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Абровски. За реплика ли? Заповядайте за реплика. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Абровски, по отношение на политиката в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча смятаме, че финансовият ресурс, определен в бюджетната програма на Министерския съвет за Изпълнителната агенция по горите, е крайно недостатъчен и в никакъв случай не покрива целите, заложени за изпълнението на политиката в областта на съхраняването и увеличаването на горите. В актуализацията трябва да бъдат осигурени горепосочените средства за ръст на заплатите, в противен случай тя отново ще остане хронично недофинансирана, с изключително лоши и рискови условия на труд за всички работещи и най-вече с унизителното заплащане на висококвалифицирани и отговорни специалисти и служители. тази връзка ние бяхме подготвили предложение, сходно на това, но за да увеличим шанса то да бъде прието, ние се въздържахме от внасяне, за да бъде то едно. Така че ние ще го подкрепим. Благодаря. Благодаря, господин Петров. Други реплики? Не виждам. За дуплика евентуално, господин Абровски, но мисля, че то беше подкрепа. Следващо изказване – господин Дренчев. Ако има и други, кажете, защото господин Дренчев е последният. Да, има значи, разбрах. Господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря на Комисията за това, че подкрепя предложението, което аз и група народни представители внесохме за отпускане на една съвсем скромна сума за Военновъздушното училище в Долна Митрополия. Училището е възстановено преди две години, след като беше изключително неправилно вкарано под шапката на Университета във Велико Търново. В момента то изпитва доста сериозен недостиг на средства. Този 1 млн. 200 хиляди, които отпускаме допълнително, не са съществена сума, те няма да решат кой знае какви проблеми. Най-сериозният проблем това е нальотът на курсантите, увеличаването на техниката и въобще смяна на летателната летателната програма, която би трябвало да изпълняват. Но аз се надявам, че с отпускането на тези пари ние правим едно послание, че Военновъздушното училище е във фокуса на нашето внимание и че следващата година ще направим така, че бюджетът да се увеличи драстично, защото Военновъздушното училище училище е ключово в много сектори, не само в сектор „Отбрана“, където харчим милиарди за изтребители и ни е необходим качествен подбор на пилоти, които ще умножат със своите възможности и способности възможностите и способностите на авиационната техника. При приемането на бюджета на Здравната каса се говореше, че до края на годината ще имаме хеликоптери за медицинска помощ, но аз знам, че това няма да стане просто защото нямаме необходимия персонал, който да лети на тези хеликоптери, нямаме тренажор, на който да се обучават медиците и парамедиците, които ще транспортират болните в тези хеликоптери. за да повишим възможностите и на медицинските служби, и на отбраната, и на селскостопанската авиация, и на възможностите да ползваме дронове в най-различни сектори на народното стопанство, трябва да сложим във фокуса си

От тази гледна точка благодаря за подкрепата от страна на Комисията, благодаря на Цончо Ганев, който много мотивирано защити в Комисията това предложение, което ние направихме, и силно се надявам, че в следващия бюджет ще имаме драстично увеличение на разходите, защото това са разходи за наука, които при всички случаи влизат не само в отбраната, но и във всички сфери на нашия живот. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Дренчев, определено системата ХЕМС е нещо, от което страната ни има нужда. Проблемът за осъществяването на системата ХЕМС обаче не се изчерпва единствено и само със закупуването на хеликоптери. А Вие сте човек, който изключително добре има много голям опит в областта на летателната техника и българската авиация, а аз познавам много малко хора като Вас, за което искам да Ви благодаря за и нощите, които сте дали на България при осигуряването на нейната сигурност, на българското небе. От друга гледна точка искам да навлезете малко по-подробно в материята, за да обясните на хората, които в момента ни гледат, дали ще бъде достатъчно инвестицията само в закупуването на летателни средства – хеликоптери. Когато разработвахме тази система и коментирахме с представители на различни министерства, на Пожарна и аварийна безопасност, на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, се оказа, че най-малкият проблем е закупуването на хеликоптери. Следва изграждането на команден център, следва поддържането на постоянен летателен състав, който трябва да бъде обучен. След това изграждането на места за кацането на хеликоптерите в различните части на България, която трябва да се раздели на Южна България и Северна България, тъй като Стара планина през нощта – говоря говоря като лаик, не като професионалист като Вас – представлява трудно преодолима преграда за нощно летене на хеликоптерите. Също така трябва да има постоянни екипи от медици, които да са обучени за работа в такава специална, в така наречената авиационна медицина и за оказването на спешна помощ да летят на тези хеликоптери, тоест да имаме 24-часови дежурства на постоянни екипи, които да осигуряват денонощно сигурността, здравната сигурност на България чрез въздушни линейки. Така че много Ви моля в дупликата да дадете малко повече информация

Благодаря за въпроса. Господин Ангелов, приятно съм изненадан, че толкова добре сте запознат с проблемите. Наистина авиационната техника е един, вярно, задължителен елемент, но само първият елемент от цялата система. Защото реално техниката може да се купи – вярно, че струва много пари, но може да се купи бързо и може, ако днес я купиш, буквално след няколко дни или след месец да я имаш. Не така стои въпросът с персонала. Пилотите се изграждат бавно, с години. Дълго време ние имахме възможност пилоти от Военната авиация, които я напускат, които се пенсионират, после дълго време да работят и в Гражданската авиация. Но вече не е така. Единственият начин да имаме квалифициран персонал, това е да го обучим и това може да стане най-добре във Военновъздушното училище. Изключително сложно е спасяването. Предполагам, че е сложно. Има процедура дори когато една носилка с болен човек, с човек, който не може сам да стои на краката си и трябва да се качи на линейка, а какво остава, когато трябва да се качи на хеликоптер, когато трябва да го вдигнеш с лебедка, когато винтът е над главата ти, когато вятърът клати машината – всичко това са сложни процедури, които трябва не просто да се знаят, те трябва да се тренират, и то да се тренират периодично, така че екипажите да могат да летят във всякакви условия, денем и нощем, и в прости и сложни условия. Не само летателният екипаж, трябва да се тренира целият екипаж. Той трябва да се сработи взаимно. Трябва да бъде добре сработен и пилотът, и бордният техник, евентуално лекарят или парамедикът, който се намира на борда, трябва да се сработят, да се получи един екип, който работи в един абсолютен синхрон. Защото там, в една такава критична ситуация за живота на всеки пациент, е от изключително значение именно квалификацията на персонала във вертолета. Това е и летателният персонал, и медицинският персонал. Една от хубавите възможности, което има Военното училище, е именно това, че то е близо до град Плевен, където има и Медицински университет. има програми и с Медицинския университет. Между другото, има и проект за тренажор, който е направен – една кабина на хеликоптер трябва да бъде монтирана на 20 метра височина. Това дава възможност наистина в реални условия, когато видиш земята далече пред себе си, да можеш да контролираш всички свои действия, да тренираш всички свои действия. Това е нещо изключително важно и наистина все още има хора, които могат да обучат следващото поколение – и медици, и парамедици, и пилоти на вертолети и наистина трябва в рамките на следващата година ние да инвестираме много сериозни суми и по отношение на авиационната техника, и по отношение на вертолетната техника, и по отношение на самолетите. Защото може би наистина авиацията е скъпо нещо, но когато тя спасява животи, това е нещо, което наистина си заслужава всеки лев и всяко усилие, което ние ще вложим в това начинание.

Господин Председателстващ, уважаеми колеги! Много се извинявам, но наистина ще помоля за една малка процедура от името на нашата парламентарна група. Сега вън обсъдихме във връзка с предстоящото изслушване на министър-председателя и на ръководителите на службите, че всъщност, ако има някой, който може да каже какво точно се е случило, това е заместник-министърът на външните работи, който в момента замества госпожа Теодора Генчовска. Мисля, че ще се съгласите, господин Председателстващ, от информациите, които излязоха в публичното пространство, стана ясно, че ако някакви действия са били предприети, те са от Министерството на външните работи. Сега имам смътното подозрение, без, разбира се – как да кажа, да искам да предпоставям това, което ще чуем, но е възможно от службите да ни кажат, че не знаят много, и да се окажем в неведение всъщност какво се е случило. Така че, за да получи пълнота на информацията народното представителство, ми се ще и мисля, че ще подкрепите това предложение – все още има време, дори и да закъснее заместник-министърът, който замества министър Генчовска в момента, да го поканим в общата група на държавните служители, които поканихме за участие в изслушването. Благодаря Ви за разбирането и се надявам, че ще го подкрепите. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Чолаков. Това, което смятам, че можем да направим на този етап вече, е да се свържем със заместник-министъра и да я поканим – ако има възможност, ако има желание, да не гласуваме отново, защото се получава малко така… Да, мисля, че това можем да направим. Ще помоля да се свържете с кабинета на заместник-министъра, за да я поканим да се включи в изслушването. Ако има възможност. Тогава да Тогава да информирам към сегашния момент – шестима записани народни представители, ще ги съобщя кои са. Те са от парламентарната група на ГЕРБ: Красимир Вълчев, Теменужка Петкова, Младен Маринов, Христо Терзийски, Делян Добрев, Жечо Станков.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, с колегите от парламентарната група на ГЕРБ-СДС направихме няколко предложения, касаещи разходите за образование и наука. Благодаря на колегите от парламентарните групи на „Движението на „Движението за права и свободи“, на ВЪЗРАЖДАНЕ и на „Има такъв народ“, които подкрепиха на Комисията по бюджет и финанси тези предложения. Системата на образованието има нужда от много допълнителни средства. Има много неща, които трябва да се модернизират, и за всяко едно от тях се изискват средства. Средства изисква материалната база с всичките ѝ компоненти, енергийна ефективност, кабинети, дворове, спортни игрища, автобуси. Има нужда от увеличаване на средствата за приобщаващо образование, намаляване на средната пълняемост в паралелка, увеличаване на всички видове допълнителни занимания и подкрепи. Това не може да се реши с един бюджет, но не трябва да се изпуска нито една актуализация, нито един редовен бюджет да се увеличават средствата за образование. За съжаление, бюджетната практика показва, че много често те остават на заден план – когато има много други нерешени проблеми, те лесно се приоритизират. Особено когато има кризи и образование се забравя, намалява процентът от брутния вътрешен продукт на разходите за образование – нещо, което се случва и с тази актуализация заради два факта. Единият е, че се преоценява брутният вътрешен продукт, той да расте номинално, и второто е, че нямаше предложени допълнителни средства за образование в тази актуализация. Нашите предложения целят да коригират това, да подпомогнат допълнително, да дадат глътка въздух на системата на предучилищното, училищното и висшето образование. Защо? Защото тази година освен всичко това, което казах, има един извънреден фактор. Този фактор е инфлация – инфлацията от повсеместен данък, тя облага всички видове потребление, всички видове разходи, спестяванията, носи допълнителни приходи за бюджета. От друга страна, оказва и натиска за увеличаване на разходите и ако искаме да запазим способността да се обезпечат тези разходи по бюджетните организации, разходите за социални трансфери, както примерно в образованието за стипендии, то трябва да ги увеличаваме най-малкото с процента на инфлацията тези средства. Какво се получава? Бюджетът генерира свръхприходи от инфлацията, но връща една малка част от тях. Това се нарича „бюджетен дивидент инфлация“. За съжаление, правителството се изкушава да взема този бюджетен дивидент, без той без той да остава в системите. Това е за сметка на политиката по доходите. В системата на образованието, за радост, беше постигнат един добър консенсус не само в управляващата коалиция, но бих казал и по-широк политически и бюджетен консенсус, че възнагражденията на учителите трябва да са 125% от средните за страната. Затова това, което ние сме предложили, е допълнителни средства, които да бъдат разпределени както за повишаване на издръжката. Предвид инфлационните процеси нашите анализи показват 30 – 35% увеличение на разходите за издръжка, а бяха компенсирани със 7,5%.

Вече беше казано и от Министерството по отношение на средствата от Плана за възстановяване и устойчивост, че 30% по-малко детски градини, училища, общежития, висши училища ще бъдат обект на модернизация или 30% по-малко дейности ще се направят само заради инфлационните процеси, основно основно в строителството, в основните ремонти през последните година, година и половина. Тревожно е състоянието по отношение разходите за храна, особено в детските градини, където са голям дял. Колегите, министрите от управляващата коалиция, най-вече госпожа Нинова, чух тук и премиерът Петков да се хвали с нещо, което действително е положително – премахването на таксите в детските градини и училищата, като отчетена мярка, но трябва да се има предвид, че това, което ние направихме, гласувайки всички за този текст, е да забраним на общините да събират такси. От една страна, те имат по-високи разходи за храна. От друга страна, ние им забранихме да събират таксите. Това означава, че те не могат да компенсират с по-високи такси по-високите разходи. Тук идва ролята на държавата. Всъщност държавата, което направи, е да прехвърли храненето като делегирана държавна дейност. Затова ние трябва да подходим отговорно или по-точно честно към общините. Бюджетът не трябва да бъде нечестен към общините, да прехвърля недофинансирани ангажименти и тези разходи по възможност, тази сума от 650 лв. на дете да се увеличи още през второто полугодие на годината, тъй като тя вече е недостатъчна. Ако се приеме нашето предложение, има достатъчно средства за тази цел – едни 15 – 20 милиона ще бъдат достатъчни от тази обща сума от 150 милиона, които гласувахме на Комисията по образованието и науката, и ще останат дори малко средства и за компенсиране на издръжката, и за политика по доходите от 1 ноември. Важно е това, което се направи, което се одобри на Комисията по бюджет и финанси по отношение на Селскостопанската академия. Тук и колегите от Българската социалистическа което съвпадна с нашето или с други предложения, тъй като това е втората най-голяма научна организация. Третата пък е съответно Националният институт по метеорология и хидрология, който също следва да бъде компенсиран с повишени разходи за възнаграждение. По този начин няма да кажем, че сме изключили някой. Това не са големи суми. И ние самите с колегите колегите от ГЕРБ-СДС направихме, как да кажа, прецизиране, като редуцирахме част от нашите предложения, така че да решим повече проблеми. Някои гласове се чуха, че това водело до допълнително увеличение.

с който се създава чл. 70а, съгласно който в рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава държавни гаранции, както следва, по нови заемни споразумения за плащания на „Булгаргаз“ в размер на левовата равностойност на 150 млн. евро и и по нови заемни споразумения за инвестиции на „Булгартрансгаз“ в общ размер на левовата равностойност на 382 млн. евро. Уважаеми колеги, предвидено е предоставяне на държавна гаранция в размер общо на 532 млн. евро, или 1 млрд. 37 млн. лв. за тези две държавни енергийни дружества. Интересно е как се стигна дотук. За да може да направите разликата между това, което се случва в момента или ще се случи, и това, което се е случвало преди, ще кажа само, че за последните седем или може би осем години, тъй като и колегите в предишното правителство не бяха предоставили други държавни гаранции за държавната енергетика, освен 110 млн. евро, които ние сме предоставили – държавна гаранция за изграждането на интерконектора Гърция – България. Сега, уважаеми колеги, се предлагат 1 млрд. 37 млн. лв. държавна гаранция и тези две държавни енергийни дружества да могат да изтеглят заем, на базата на който, забележете, „Булгаргаз“ да извършва плащания към доставчици. Това, колеги, е изключително притеснително и не знам дали го осъзнавате. Не знам дали си даваме ясна сметка какъв празен чек ще подпишем на „Булгаргаз“. По-важното е как се стигна дотук и защо се стигна до това положение? Тези две дружества бяха в отлично финансово състояние. „Булгаргаз“ от едно дружество, което беше доведено до финансов колапс, ръководството му успя да го стабилизира, да направи така, че дружеството да бъде на печалба. Какво се случи по отношение на „Булгартрансгаз“, който също е нашият газов оператор, който също винаги е бил на положителни финансови резултати, покривал е всички свои разходи за инвестиции, а сега отново е изправен пред очевидна невъзможност това да се случи, без да му бъде предоставена такава държавна гаранция. Искам да обърна Вашето внимание по отношение на „Булгаргаз“. От тази трибуна много пъти от Политическа партия ГЕРБ и нашите партньори от СДС сме поставяли темата, свързана с „Булгаргаз“, с доставките на природен газ за България. Първата причина според мен, която доведе до това състояние „Булгаргаз“ да взима заем, за да може да си плати доставките на природен газ, е свързана на първо място със смяната на ръководството на дружеството, като беше сменено едно компетентно и почтено ръководство на „Булгаргаз“, което години наред работеше за това дружеството да бъде стабилно и да задоволява потребностите от природен газ за българските потребители. Може би си спомняте, че беше сменено с един директор на едно частно дружество, частен търговец за доставка на природен газ. Първото нещо, което този човек направи, беше да продаде газ на довчерашния си работодател. За да бъда малко по-конкретна, тази сделка се случи за не повече от три секунди. Така че първата и основна причина, за да стигнем до този текст в Закона за изменение и допълнение е смяната на ръководството – ръководство, което по никакъв начин не е доказало, че е компетентно и че е почтено за разлика от предишното ръководство на дружеството. Какво направи след това новото ръководство? Върна посредниците, уважаеми колеги, може би си спомняте, че тези посредници ни струват 100 млн. лв. на месец. Може би вече са свършили парите за плащанията към посредниците и това е мотивирало правителството да предостави тази държавна гаранция, за да подсигурят плащанията именно към посредниците на „Булгаргаз“, които доставят природния газ за страната. Третата много съществена причина, която доведе до този колапс на „Булгаргаз“, е свързана с липсата на яснота и информация дали „Булгаргаз“ и българските граждани, и българският бизнес ще могат да получат необходимите количества природен газ, защото една от най-стриктно пазените тайни в държавата се оказа това –дали „Булгаргаз“ има сключен договор с доставчик на природен газ, на каква цена, при какви условия, колко ще платят българските граждани за доставката на тази суровина?! Това е най-строго пазената тайна в държавата. Ние отправихме писмо до министъра на енергетиката, за да ни даде повече яснота по тази тема. Оказа се, че едва ли не ще бутнем държавата, ако разберем кой е водил преговорите, има ли сключен договор, или ходим всеки ден и се молим на различни доставчици да ни дадат необходимите количества. Другото, което е изключително важно и което трябва да се знае, е, че „Булгаргаз“ от дружество, което нямаше нито един лев задължение, сега е доведен до няколкостотин милиона лева задължения към Националната агенция по приходите и към „Булгартрансгаз“, така че неговото финансово състояние е изключително лошо. Затова искам да Затова искам да призова и да се обърна към всички Вас да бъдем изключително внимателни тогава, когато гласуваме § 4 с тези държавни гаранции за двете държавни енергийни дружества, тъй като на практика ние ще издадем един празен чек особено на „Булгаргаз“ – за „Булгартрансгаз“ се твърди, че това ще бъдат инвестиции, но по отношение на „Булгаргаз“ ние ще дадем един празен чек, срещу който ще осигурим това „Булгаргаз“ да си плати доставките на природен газ. За колко – за месец, за два, и след това, какво ще правим?! Отново ще тегли заеми, за да може да си покрива текущите разходи за доставка на газ. Така че, уважаеми колеги, моят призив е да бъдем изключително внимателни и да не подкрепим разпоредбата на този текст и особено в частта, касаеща „Булгаргаз“. Това ще бъдат едни пари, които ще отидат

към края на шестмесечието „Булгаргаз“ вече е на загуба. Не само че е на загуба – само за тези четири месеца с новото ръководство има изтеглен кредит от 300 млн. лв. от банки, има 60 млн. лв. задължения към „Булгартрансгаз“ и към НАП – 9 милиона към „Булгартрансгаз“ и над 50 милиона към НАП за неплатено ДДС, тоест само за четири месеца успяха да забатачат това предприятие с близо 400 милиона. Сега в държавния бюджет ни се предлага, колеги, това предприятие и този мениджмънт, който за четири месеца забатачи предприятието с 400 милиона, държавата да му гласува държавна гаранция, за да изтегли още 300. 300. Те изтеглиха максимума, който може да изтегли едно предприятия без никакви активи, защото обръщам Ви внимание, че „Булгаргаз“ активи няма. Той е търговец на газ, купува газ и продава газ. На базата на историята на „Булгаргаз“, на базата на това, че той е държавно дружество все пак, банките са му отпуснали 300 милиона. Той е усвоил тези 300 милиона, платил ги е някъде по посредници, по схеми и така нататък, за които никой не знае къде се плаща, на кой се плаща, колко пари и така нататък, задлъжнял е към НАП с над 50 милиона, задлъжнял е и към „Булгартрансгаз“ с около 10 милиона, и пак не му стигат парите, а ни се предлага тук в бюджета да гласуваме държавна гаранция. Съгласен съм с Вас, че не трябва да подкрепяме

за натрупаните задължения в момента на „Булгаргаз“, да обясни дали те се дължат на лошото финансово управление, тъй като все пак „Булгаргаз“ е търговец, той би трябвало да купува и да продава с печалба? Има ли това някаква връзка с доставките на газ, които бяха по особен начин договорени и за които ние не получихме яснота? Има информация, че всъщност цената на тези два прословути танкера е с около 35% по висока, доставена в България, от цената, която преди това е била договорена. Имаме ли такава информация и това ли е причината да бъдем внимателни, когато гласуваме § 4? Защото, давайки такива държавни гаранции, ние може да бъдем поставени в ситуацията, че да гарантираме за дружество, което не само че не разполага с нищо, но не изпълнява и коректно ангажиментите си към държавата като публично такова. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Кирова. Дано госпожа Петкова да може да Ви отговори. Господин Станков – трета реплика. Добрев Уважаема госпожо Петкова, уважаеми колеги! Съгласен съм с всичко това, което казахте, само че ми липсва целият пъзел, с който Вие започнахте. След освобождаването на изпълнителния директор на „Булгаргаз“ много умело се подреди останалата част от пъзела, в която не се резервира капацитет на нито един от терминалите за втечнен газ. Не се направи публична, прозрачна процедура за закупуването на газ, където веднага тази непрозрачност доведе до тези 100 милиона, за които Вие споменахте. Или ако разделяме, както така господин Добрев на коляно беше направил една сметка, тези 100 милиона месечно на пет милиона активни граждани, работещи, то става така, че по 20 лв. всеки месец от джоба на българските граждани заминават по неведоми пътища към едно работещо дружество. Аз ще го сравня с други дати – към април месец 2021 г., когато Вие бяхте министър до април, беше на 17 милиона печалба, а за първите няколко месеца и до април 2022 г. едвам стигна до 2 милиона печалба – близо 10 пъти му е по-ниска печалбата, а Вие знаете добре, че голяма част от дейността на „Булгаргаз“ е регулируема. С други думи, под същата регулация със същите количества газ дружеството реализира 10 пъти по-ниска печалба, която към края на годината, даже към средата на годината вече става загуба. Оттук нататък ние можем само да си направим изводите къде ще отидат тези 150 млн. евро, за които в момента говорите като предложение в бюджета, най-малкото защото 288 милиона към април месец са заемите. С други думи, те са потънали по тази наредена схема – освобождаване на шефа на дружеството, нерезервиране на капацитета, изпразване на Чирен и закупуване на газ по непрозрачен начин. Така че очакваме мнението на хората, с които се срещам в сектор „Енергетика“, и те са на мнение, че именно това ще се случи – ще изтекат по неведоми пътища.

стотици милиони за изграждане на нови газопроводи. В момента не само че тези пари се прехвърлиха и се купуват шест хиляди тира с батерии, защото там отидоха парите – за а в момента се налага на това дружество да му даваме гаранция, защото то вече е финансово немощно, за да може само да си позволи да продължи с инвестициите. Искам да чуя Вашето мнение по тези два въпроса. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Станков. Заповядайте, госпожо Петкова, за три минути. Ще трябва специално изслушване да Ви направим. в рамките, разбира се, на пет минути няма как да разкажем цялата история, за съжаление, трагична история на „Булгаргаз“, на българския обществен доставчик на природен газ. Това, което със сигурност мога да кажа, е, че състоянието в което се намира дружеството в момента – едно печелившо дружество, едно финансово стабилно дружество, едно наистина компетентно, почтено ръководство, днес това дружество е изправено пред финансов колапс. Нещо повече, това дружество е част и от нашата национална сигурност, тъй като то отговаря за доставките на природен газ за България и за българския пазар, така че неговата финансова стабилност е изключително важна. Според мен тази финансова нестабилност на дружеството се дължи изцяло на некомпетентното, непрозрачно управление на дружеството и на българската енергетика, на политиката на това правителство в областта на енергетиката. За българските граждани и за българския бизнес, които плащат сметката, каква тайна може да представлява кой е преговарял, с коя фирма е преговарял, има ли сключен договор, на каква цена ще получаваме газа? Това може ли да е тайна според Вас, и то най-съкровено пазената тайна в държавата? Това ли е разбирането на „Продължаваме Промяната“ за публичност и прозрачност? Ако това са Вашите клетви за публичност и прозрачност, уважаеми колеги – не знам дали да Ви нарека управляващото мнозинство, но все още управляващи от Промяната, нямаме нужда от такава промяна. Това нито е публично, нито е прозрачно, нито е в интерес на хората, и хората го разбраха много бързо, между другото. Така че, уважаеми колеги, наистина въпросите, които поставихте, са изключително важни. „Булгаргаз“ е в тежко състояние. Според мен то няма нужда от такава държавна гаранция. Както спомена и господин Добрев, това дружество няма активи, тоест държавата, фискът ще поеме един сериозен риск с тази държавна гаранция. Нека да не Нека да не съм лош пророк, но според мен това дружество умишлено се цели да бъде фалирано просто защото то върви натам. То си има собственик. Неговият собственик е Българският енергиен холдинг. Той е финансов холдинг и неговата работа е да се грижи за финансовото състояние на своите дъщерни компании,

След процедурата на господин Свиленски ще дам почивка до 18,30 ч. да се подготвим за закритото заседание. Трябва да оставите телефоните. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП народни представители! Явно по § 1 няма какво повече да се каже. Слушаме от колегите за „Булгаргаз“, развитието, отношенията, неща, които сме ги слушали може би 68 пъти в тази зала

Сега имайте предвид, че аз обявих хората, които са се записали вече. Опасявам се, че и да прекратим изказванията, ще трябва да им дам думата, господин Свиленски. Заповядайте. ЖЕЧО СТАНКОВ (ГЕРБ-СДС): Благодаря, господин Председател. Аз уважавам това, което току-що споделихте. Именно в тази връзка излизам на трибуната. Има записани колеги, които са в различни сфери, включително колеги, които ще се изказват за общините, за отстъпката на горивата и така нататък, които във всички случаи са важни теми, за които трябва да дебатираме от тази най-висока трибуна. Благодаря. Точно така. Гаранциите, ако слушахте внимателно изказването на госпожа Петкова, беше назовано къде конкретно е точката в бюджета,

Докато се съберат колегите, да кажа, че ако вземем решение за прекратяване на дискусията, в списъка все още имаме: Настимир Ананиев, Младен Маринов, Христо Терзийски, Ирена Димова, Делян Добрев, Искра Михайлова, Жечо Станков и Цончо Ганев. Мисля, че вече може да преминем към гласуване. Моля, режим на гласуване по предложението за прекратяване на дискусиите по параграфите, които бяха представени.